Luka (HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, drugo čitanje, P.Z. br. 648 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti ovaj zahtjev? Želi. Državni tajnik u Ministarstvu

25. listopada 2004. godine osnovana je radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Hrvatski sabor je zaključkom sa 2. sjednice 27. travnja 2007. godine prihvatio prijedlog Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom te uputio predlagatelju primjedbe, prijedloge i mišljenja radi pripreme konačnog prijedloga zakona. O prijedlogu zakona raspravili su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao i zastupnici u saborskoj raspravi te uvažavajući pojedine primjedbe i prijedloge sačinjen Konačni prijedlog Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Nadalje. Konačnim prijedlogom Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom uređuje se djelokrug i način rada te uvjeti za imenovanje i razrješenje pravobranitelja za osobe sa invaliditetom i njihovih zamjenika. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona te djeluje neovisno i samostalno držeći se načela pravičnosti i morala. Bitno je istaknuti da Hrvatski sabor te su pravobranitelj i njegovi zamjenici dužnosnici Republike Hrvatske koji se imenuju na vrijeme od osam godina i mogu biti ponovo imenovani. Pravobranitelj sudjeluje u postupku izrade nacrta prijedloga propisa koji se odnose na prava osoba sa invaliditetom a može i potaknuti donošenje izmjena zakona i drugih propisa koji se odnose na prava osoba sa invaliditetom. Pruža savjetodavnu pomoć osobama sa invaliditetom i surađuje s udrugama osoba sa invaliditetom te udruga koje programski djeluju u korist osoba sa invaliditetom. Pravobranitelj je ovlašten predlagati, obavještavati, upozoravati i davati preporuke nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. Pravobranitelj ima pravo pristupa prostoriji i pravo uvida u način ostvarivanje brige osoba sa invaliditetom koje borave, rade ili su privremeno odnosno trajno smještene kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa. Svatko se može obratiti pravobranitelji i podnijeti mu prijedlog za razmatranje pitanja uz značajnu zaštitu prava i interesa osoba sa invaliditetom. I pravobranitelj će obavijestiti podnositelj o poduzetim mjerama i o prijedlozima za rješavanje tih problema. Pravobranitelj ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje i poduzete radnje u okviru svog djelokruga rata, osim ako se radi o kršenju zakona od strane pravobranitelja koje predstavlja kazneno djelo. Pravobranitelj isto tako jednom godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svom radu, a ima podnosit pravo i podnositi posebna izvješća kada to ocijeni potrebitim. Stručne i administrativne poslove za pravobranitelja obavljaju se u Uredu pravobranitelja čije je sjedište u Gradu Zagrebu. Za pravobranitelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen diplomski studij studij društvenog smjera i najmanje deset godina radnog iskustva na području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom. Pravobranitelj za osobe sa invaliditetom i njegovi zamjenici bit će razriješeni dužnosti prije isteka vremena za koji su imenovani u slučaju vlastitog zahtjeva i u slučaju gubitka hrvatskog državljanstva, u slučaju nastanka opće nesposobnosti za rad i gubitka poslovne sposobnosti u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo. Sredstva za rad pravobranitelja i njegovih zamjenika i stručne službe osigurani su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu. Ukupno je predviđeno 2,5 milijuna kuna. Ovdje ispred predlagatelja isto tako mogu odmah i reći dobio sam amandman od Odbora za zakonodavstvo Sabora Republike Hrvatske na članak 8. i znači predlagatelj prihvaća amandman. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li odbori? Izvjestitelji? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite! Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ali zamolila bih vas da najprije osigurate mir i red u sabornici jer ja osobno nisam čula gospodina…

No, kada sam razmišljala na koji način ću se osvrnuti na tekst ovog zakona u ime kluba SDP-a o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, pružilo mi se široki spektar mogućnosti obzirom na područje koje bi se trebalo regulirati ova institucija za osobe s invaliditetom. No ovih dana nekoliko novinskih članaka i jedna televizijska reportaža dali su ime i prezime cijeloj mojoj raspravi. Sve ono što je regulirano kroz domaće zakonodavstvo i što bi Ured pravobranitelja trebao regulirati urušilo se pokušajem mladog čovjeka Antonija Milanovića iz Zadra pri upisu na Filozofski fakultet u Zadru, smjer psihologija odnosno odlukom jednog profesora da mu ne omogući pristup prijemnom ispitu u njemu pristupačnom obliku odnosno usmeno. Ni jedan zakon ni hrvatski obrazovni standard, ni jedna nacionalna strategija pa ni jedan ministar i Vladina institucija nije stala u zaštitu prava na obrazovanje mladog čovjeka s cerebralnom paralizom. Koliko još Antonija Milanovića su žrtve sustava koji ne prepoznaje pojedince i njegove osobne osobne potrebe i prepušteni su intelektualnim veličinama poput profesora Malenice da se igra Boga i određuje tko može studirati u rigidnom sustavu poput našeg obrazovnog a tko ne. Što bi profesor Malenica rekao da mu je slučajno došla Helen Keller, Slava Raškaj, Roosvelt, …/Govornik se ne razumije./… i svi oni drugi koji ne mogu ni stati u ovaj tekst. Da li bi Vlada možda reagirala tada da su kojim slučajem ti isti ljudi u Hrvatskoj, u ovo vrijeme se pokušali upisati na fakultet? Mislim da je nakon ovog slučaja licemjerno govoriti iz pozicije Vlade o ljudskim pravima kada se sve urušava na jednom slučaju i ne vrijedi ni jedna konvencija, deklaracija ni nacionalna strategija, a ministarstva i Vlada šute. A zašto bi itko reagirao na pojedince kada niste reagirali zbog dvoipolgodišnjeg nerada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Niste pokrenuli pitanje o nestanku nekoliko milijuna kuna iz tog fonda odnosno gdje su ti novci završili. Također niste reagirali po ukidanju prava na naknadu troškova za prijevoz djece s teškoćama u razvoju. Ni jednim zakonom niste krenuli s procesom izjednačavanja prava osoba s invaliditetom. Niste reagirali kada je donesen Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji osobama s invaliditetom u imovinski cenzus ubraja osobnu invalidninu i sva socijalna primanja. Mi u klubu SDP-a vjerujemo da će se uvođenjem institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom potaknuti istraga o ograničenjima i diskriminirajućim barijerama koje limitiraju slobodu osoba s invaliditetom u njihovom punom sudjelovanju u društvu te poduzeti sve potrebne mjere koje koje će popraviti stanje i potegnuti pitanje odgovornosti. Mislim da bi trebao netko odgovarati zbog slučaja ovog dječaka iz Zadra. Hvala vam lijepa. Hvala. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i gospođa zastupnica Lucija Čikeš. Izvolite! Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Konačnog prijedloga zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Opravdanost donošenja ovog zakona proizlazi između ostalog i iz činjenice da u našem društvu učešće ove populacije je oko 10%. Ja bih naglasila i iznijela što je na zadnjem Europskom forumu za osobe s invaliditetom jasno izneseno i naglašeno podaci i brojke koji se odnose na Europsku uniju a kako znamo da smo pred vratima Europske unije pa bi te podatke na početku ove rasprave i iznijela. U prilogu donošenja ovog zakona stoje i podaci koji su tamo izneseni. Osobe s invaliditetom predstavljaju 50 milijuna osoba u Europskoj uniji što znači oko 10% europske populacije a kaže se da je to ekvivalent populacije Belgije, Češke, Grčke, Mađarske i Nizozemske zajedno. Jedan od četiriju Europljana ima člana obitelji sa invaliditetom. Ljudi sa smanjenom pokretljivošću predstavljaju više od 40% stanovništva. Ljudi s invaliditetom u dva do tri puta više su nezaposleni nego osobe koje su bez invaliditeta. Samo 16% onih koji su suočeni sa ograničenjima pri radu dobijaju neku vrstu potpore na poslu. Mnoge osobe s invaliditetom su obeshrabreni radnici zato što i oni te čak niti ne pokušavaju se pridružiti radnoj snazi i uključiti se u polje rada. Prema tome, njih se klasificira na jedan način kao neaktivne. Što je veći stupanj invaliditeta niže je sudjelovanje i u radnoj snazi. Ljudi bez invaliditeta gotovo dvostruko češće dolaze do treće razine obrazovanja nego ljudi sa invaliditetom. 38% ljudi s invaliditetom je između 14 i 34 godine što znači da se mahom radi o mladim ljudima. Jedna od dvije osobe s invaliditetom nikada nije sudjelovala u aktivnostima sredine u kojoj živi pa tako ni u športskim aktivnostima. Jedna trećina populacije s invaliditetom nikada nije putovala u inozemstvo ili čak samo sudjelovala u dnevnim izletima i to zahvaljujući nemogućnostima pristupa terena i uslugama. Ljudi s invaliditetom pate od izolacije iako uporedimo osobe s invaliditetom da one mnogo rjeđe viđaju svoju i kaže se gotovo u dvije trećine slučajeva viđaju svoje bližnje i viđaju svoje prijatelje. Ovo isto sve što se odnosi i što je izneseno na zadnjem Europskom forumu osoba s invaliditetom možemo preslikati i na Republiku Hrvatsku. Znamo da u našoj populaciji od oko 4,5 milijuna žitelja ima 429 tisuća 421 osoba s invaliditetom što je sukladno onom podatku da 10% pučanstva su osobe s invaliditetom. 421 osoba to su osobe s invaliditetom od rođenja, to su osobe s invaliditetom koje potječu iz drugog svjetskog rata i njihove posljedice, osobe s invaliditetom iz Domovinskog rata i njihovih posljedica, osobe invalidi rada, invalidi kao posljedice invalidi kao posljedice kroničnih bolesti, invalidi kao posljedice prometnih nezgoda. Dakako da ova populacija zaslužuje posebnu pozornost a ova Vlada je tijekom ovog mandata iskazala veliki interes za ove članove našega društva te je donijela veliki broj novih zakona, izmjene i dopune postojećih zakona te obogatila i dakako pridonijela novim propisima a sve u cilju da učini življenje ovih osoba što kvalitetnijim i da ove osobe što prije uključi u život, normalno življenje sredine u kojoj obitavaju. Tu treba posebno naglasiti aktivnost Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Donošenjem ovog zakona, Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom ja bih rekla da na jedan način se zaokružuje niz mjera donesenih za dobrobit ovih osoba. ću reći, Hrvatske demokratske zajednice se zahvaljuje u ime svih onih na koje se odnosi ovaj zakon i dakako da podržava donošenje Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom.

Nisu doneseni nažalost mnogi zakoni na području zaštite prava osoba s invaliditetom. Donesen je samo zakon odnosno izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju. I nažalost, taj zakon nije funkcionirao dvije i pol godine. To su jedine izmjene i dopune na području osoba koje su donesene, a sve ono drugo što su išli zakoni i socijalne skrbi išli su k smanjivanju prava osoba s invaliditetom.

koji karakterizira Republiku Hrvatsku kao demokratsku državu s ciljem zaštite prava osoba s invaliditetom vezano uz dokumente Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije koji svojim sadržajima utvrđuju aktualna područja djelovanja, preporučuju primjenu svojih načela potrebe zaštita prava i interesa u nacionalnom i političkom zakonodavstvu. Prema evidencijama u Republici Hrvatskoj ima 429 hiljada 421 invalidna osoba različitih kategorija i uzroka invalidnosti. Ovdje ako pratimo ovu tabelu na strani 8. onda vidimo da tu ima ti uzrok invalidnosti, znači netko je od rođenja invalid, netko je postao invalid rada, netko temeljem bolesti, netko prometna nesreća i ostalo. Ovdje ova kategorija od rođenja invalidnosti kojih ima 25 hiljada 184 prema ovoj evidenciji zaslužuje posebnu pažnju prema mojem mišljenju jer ti su prema svim ovim našim karakteristikama koji koji trebaju da zaslužuju posebnu pažnju i prema njima se treba posebno odnositi. su prava osoba sa invaliditetom bila regulirana raznim propustima na različite načine. Donošenjem ovog zakona biti će lakše ostvariti regulirana prava osobama s invaliditetom. Mi ovdje vidimo prema ovim člancima djelokrug i način rada gdje gdje se pravobranitelj treba zalagati za zaštitu i promicanje prava osoba, interesa osoba sa invaliditetom. Mi znamo da su do sada oni imali dosta velika prava, ali nisu mogli to ostvariti, nisu znali način na koji bi trebali ostvariti. A ja smatram da ovaj pravobranitelj treba raditi tim više što će imati dva pomoćnika da treba raditi oko toga da svi oni imaju prava i da ih on zaštiti u tom pravu. Prije svega, mi imamo dobre zakone na papiru koji vode brigu o zapošljavanju tih osoba s invaliditetom, a ima isto tako zakon gdje netko ne zaposli radnika sa posebnim potrebama, da treba izdvajati određena sredstva da se njima osigura znači školovanje i način da on može raditi što treba. Isto tako govori, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, pravne i fizičke osobe dužne su surađivati sa pravobraniteljem osoba sa invaliditetom. Ovdje se malo postavlja pitanje, postavlja se pitanje i razvoja i ekonomske snage pojedine lokalne samouprave. Jer mi vidimo ima različitih primjera. Na primjer, ja tu sada putujem tramvajem tramvajem u Sabor i vidim da ovi niskopodni tramvaji u Zagrebu koji voze da mogu doći invalidi sa kolicima unutra i mogu se prevesti. Dobro, ne može on sjesti na stolicu, ali netko ga dopelja i ima mogućnost. Ove lokalne samouprave neke koje su siromašne vrlo teško će moći osigurati prijevoz za osobe sa invaliditetom prije svega i ove arhitektonske barijere koje su prisutne dosta će teško biti rješavati tamo gdje je ekonomski slabija lokalna samouprava. A mi imamo veliki broj lokalnih samouprava koje su dosta siromašne, koje same sebe jedva uzdržavaju. S obzirom da je ovaj zakon poprilično prihvatljiv, one sugestije i primjedbe koje su date, ja očekujem da će se on dokazati i pozdravljamo taj, mi u HSU pozdravljamo ovaj zakon i mislimo da će osobe sa invaliditetom ovim zakonom dobiti puno samo normalno uz podršku svih nas tako da možemo braniti ta prava osoba sa invaliditetom na sve moguće načine. Evo mi ćemo podržati ovaj zakon i nadamo se da će donijeti dosta dobra osobama sa invaliditetom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Biserka Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kao što sam rekla i u prvom čitanju ovog zakona vjerujem da se svi slažemo da treba zaštiti prava i interes osoba sa invaliditetom. čini mi se na žalost da je potpora zaštiti prava invalidnih osoba u svakodnevnom životu vrlo često i dalje samo deklarativne naravi. Naime, usprkos čitavom nizu akata koji imaju svrhu poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom i dalje imamo čitav niz poteškoća na koje osobe s invaliditetom nailaze. Negdje sam naišla na podatak da imamo čak 280 različitih akata odnosno prava osoba sa invaliditetom. Također, imamo i mnoga tijela državne uprave koja su zadužena za njihovu provedbu. Reklo bi se zaista da u Republici Hrvatskoj invalidima, odnosno osobama s invaliditetom zaista ništa ne nedostaje. No, htjela bih se ipak osvrnuti samo na dvije stvari koje su evo navedene u ovom konačnom prijedlogu, a koje sam istaknula u prvom čitanju i koje nisu prihvaćene u kreiranju konačnog teksta ovog zakona. Naime, spomenula sam sredstva koja su predviđena za provedbu ovog zakona, pa kaže da moja primjedba nije prihvaćena budući da su u točki 3. Konačnog prijedloga zakona između ostalog predviđeni i izdaci za intelektualne usluge kao i savjetovanja. To je točno. No međutim, ako zbrojimo sva ta sredstva ispada da od predviđenih 2 i pol milijuna kuna za Ured pravobranitelja, milijun i 860 hiljada je planirano za zaposlene, tekuće održavanje i kapitalna ulaganja, a 640 hiljada za najam prostora, materijal, komunikacije, informiranje, stručno usavršavanje, literaturu, seminare, savjetovanja, promidžbu intelektualne usluge, međunarodne članarine i službena putovanja. U tim iznosima zaista se ne da iščitati koliko će doista biti izdaci za intelektualne usluge kao i savjetovanja, odnosno za konkretnu pomoć osobama sa invaliditetom u radu ovoga ureda. I druga stvar na koju sam se htjela osvrnuti koja je isto tako u ovom obrazloženju obrazložena da nije prihvaćena je o nazivu institucije. Naime, ja sam već u prvom čitanju predložila da se zakon promijeni, odnosno naziv institucije promijeni kako bi se izbjeglo naglašavanje pojedinog spola, pa sam rekla da bi bilo dobro da se zakon, da se ustanova zove pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom, a ne ured pravobranitelja. Isto tako i ostali uredi pravobranitelja. I ovdje je navedeno da upotreba oba spola u definiranju pojmova u zakonskom tekstu dodatno opterećuje tekst što nije svrsishodno ni provedivo. Mislim da je to vrlo jednostavno rješivo već u jednoj rečenici prvog članka gdje bi se reklo da ovaj zakon uređuje se djelokrug i način rada, te uvjeti za imenovanje i razrješenje pravobranitelja ili pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom i njegovih zamjenika, a u zagradi da se doda u daljnjem tekstu pravobranitelj. Na taj način bi se obuhvatila oba spola ako već nije prihvaćena moja primjedba o tome da se institucija zove pravobraniteljstvo umjesto pravobranitelj. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu.